Dragica (SDP)** Prelazimo na - Konačni prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Općeg poreznog zakona, hitni postupak, prvo i drugo čitanje, P.Z.E. br. 380.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 U ime predlagatelja uvodno izlaganje će dati zamjenik ministra financija Boris Lalovac. izmjene i dopune Općeg poreznog zakona gdje se najvećim dijelom usklađujemo sa direktivama Vijeća EU. Ukratko ću vam reći o kojim se direktivama radi. Znači, direktive Vijeća EU, Direktiva br. 16./2011. o administrativnoj suradnji na području oporezivanja. Cilj direktive je obvezati države članice da međusobno izmjenjuju informacije o izravnim porezima, znači sve osim PDV-a i doprinosa, kako zbog imovine ili poslovanja u drugoj državi članici ne bi došlo do izbjegavanja plaćanja poreza. Druga Direktiva br. 24./2010. o uzajamnoj pomoći pri naplati tražbina povezanih s porezima, carinama i drugim mjerama. Cilj direktive je omogućiti naplatu potraživanja u svim državama članica gdje porezni obveznik ima imovinu. I treća Direktiva br. 48./2003. o razmjeni informacija o kamatama na štednju gdje je cilj direktive da se bez obzira u kojoj se državi članici kamate isplaćuju državi rezidentnosti poreznog obveznika omogući saznanje o visini ostvarene kamate, a sve kako bi se mogućilo oporezivanje u zemlji rezidentnosti. Ovdje je bitno reći da banke i drugi isplatitelji kamata u RH obvezni su Poreznoj upravi godišnje do 31.03. za prethodnu kalendarsku godinu dostaviti informacije o kamatama koje su isplaćene državljanima EU. Prva obveza će biti do 31.03.2014. godine za 2013. godinu. Drugo, Porezna uprava obvezna je godišnje do 30.06. za prethodnu kalendarsku godinu državama članicama EU dostaviti i proslijediti podatke o njihovim državljanima kojima je isplaćena kamata u RH. Znači, prva obveza je do 30.06.2014. godine za 2013. godinu. U Republici Hrvatskoj se ne oporezuju kamate na štednju. Međutim, radi obveze države članica koje se odnosi na razmjenu informacija o kamatama ulaskom u EU Republika Hrvatska će godišnje primati informacije o iznosu kamata koje su isplaćene hrvatskim rezidentima u jednoj od država članica. Iznimno RH od Luksemburga i Austrije neće primati informacije o isplaćenim kamatama hrvatskih rezidenata iz razloga što ove dvije države oporezuju kamate u svojim državama, međutim RH će u slučaju znači rezidenata u Luksemburgu i Austriji primati 75% prihoda od oporezivanih kamata hrvatskih rezidenata upravo zbog nemogućnosti razmjene informacija. Također, ono što se usklađuje Općim poreznim zakonom je usklađivanje sa prekršajnim zakonom u dijelu načina propisivanja visina novčane kazne ovisno o težini poreznog prekršaja. Pa se tako usklađuje novčana kazna za porezne prekršaje koji su na način da uvodi uvodi se gornja i donja granica novčane kazne za odgovorne osobe usklađene sa Prekršajnim zakonom te su porezni prekršaji grupirani kao lakši, teži i najteži. Za svaku navedenu grupu prekršaja određene su posebne novčane kazne. Te izmjene vezane za gotovinski račun, izmjenama i dopunama propisuju se također izuzeća od izdavanja računa na mjestima za koje se smatra da nemaju adekvatnu infrastrukturu za provedbu istoga, odnosno situacije kada je iznimno teško osigurati neometanu provedbu izdavanja računa putem naplatnog uređaja. uglavnom kada govorimo o prodaji vlastitih poljoprivrednih proizvoda. Otvaram raspravu. Prvi na redu su klubovi. U ime Kluba zastupnika Hrvatskih laburista – Stranke rada Branko Vukšić. **Vukšić, Uvažena potpredsjednice Hrvatskog sabora, uvaženi zamjeniče ministra sa suradnicom, uvažene kolegice i kolege. pred nama je još jedan prijedlog zakona, ovaj puta Zakon o izmjenama i dopunama Općeg poreznog zakona s konačnim prijedlogom zakona s tim da se radi o europskom zakonu, uostalom moramo se navići da ćemo od 1.07. zapravo svi zakoni biti europski jer postajemo članicom EU.

korektura rezultata djelovanja tržišta. Sad bismo to trebali porezima regulirati. Ovisno o tome kao što sam i prije govorio u izlaganju kada smo raspravljali o PDV-u često su ti zakoni najočitiji politički aktovi. Upravo se po poreznim zakonima zna kuda stremi Vlada pojedine države. Tako sasvim sigurno da i porezni zakoni RH govore o tome da sasvim sigurno nismo država koja prije svega štiti one najsiromašnije i da nismo u tom poreznom zakonodavstvu učinili dovoljno kako bi ta preraspodjela društvenog bogatstva bila čim pravičnija i kako bi se porezima iskorigirali rezultati djelovanja tržišta. I ovaj puta kada sam čitao Opći porezni zakon koji se usklađuje sa direktivama ponadao sam se, ali i ponovno razočarao, ne puno jer sam nešto slično i očekivao, da će možda biti i štiva koje bi, odnosno odredbi koje bi mogle naslutiti da će ova socijaldemokratska Vlada prijeći s riječi na djelo, odnosno da će pokušati preraspodijeliti društveno bogatstvo. Ovaj zakon se usklađuje s direktivama, propisuje se razmjena podataka, pomoć, primjena jednakih propisa u Uniji. Znači, sve ono što su zemlje EU učinile, ali naročito u svojim državnim zakonodavstvima na različite načine opet ovisno o tome kako se odnose prema društvenom bogatstvu. Hrvatski laburisti sasvim sigurno da će podržati ovaj zakon zato što ima oznaku europski ali mislimo da je zadaća i ove Vlade a i idućih vlada da preraspodjelu društvenog bogatstva počinje činiti što prije i da valjda je shvatila i ova Vlada da rezultati djelovanja tržišta sasvim sigurno ne idu u prilog građanima RH. Hvala. **Zgrebec,

Hrvatskog sabora, poštovani kolegice i kolege. Uvodno ću podsjetiti na činjenicu da za eto manje od dvadesetak dana ulazimo formalno u EU. Naglašavam to zato jer je ta činjenica onaj primarni razlog zašto se ovaj zakon donosi po hitnom postupku. Naime, glavninu izmjena i dopuna u ovom zakonskom prijedlogu čine upravo usklađenja s pravnom stečevinom EU i to u dijelu administrativne suradnje u području poreza i razmjene informacija o isplaćenim kamatama na štednju, a to je jedan od uvjeta upravo za pristupanje RH EU. Drugu grupu izmjena Drugu grupu izmjena i dopuna predstavljaju usklađenja Općeg poreznog zakona s Prekršajnim zakonom, a treću grupu predstavljaju izmjene i dopune vezano uz izdavanje gotovinskih računa i uz ovrhe. Pa bih u nastavku rekla o svakoj ovoj grupi po nešto. Već sam naime uvodno naglasila da prva grupa izmjena i dopuna predstavlja usklađenje s novim direktivama EU u području administrativne suradnje i to s Direktivom Vijeća br. 2011/16 o administrativnoj suradnji na području oporezivanja, zatim s Direktivom br. 2010/24 o uzajamnoj pomoći pri naplati tražbina povezanih s porezima, carinama i drugim javnim davanjima, te Direktivom 2003/48 koja je posebno interesantna jer podrazumijeva razmjenu podataka o kamatama na štednju i njenu implementaciju i njena implementacija u pravni sustav Hrvatske trebala bi osigurati da svi oni koji štede u Hrvatskoj, a rezidenti su drugih država članica EU i naravno obveznici poreza na štednju da taj porez i plate i to prema propisima države čiji su rezidenti. Jednom riječju usklađenjem s odredbama ovih direktiva bitno se proširuje administrativna suradnja sa zemljama članicama vezano za poreze i druga javna davanja na način da se preciznije definiraju rokovi za razmjenu informacija da se proširuje pravo korištenja dobivenih informacija i dokumenata, da se utvrđuju uvjeti pod kojima se informacije mogu proslijediti i nečlanicama EU, da se omogućava usporedni nadzor nad osobama u dvije ili više država članica pa i uz prisutnost ovlaštenih službenika određenog poreznog tijela jedne države u drugoj državi članici. Također se propisuje i korištenje standardnih obrazaca te njihova elektronička dostava predviđenim komunikacijskim kanalima. Svi ovi oblici suradnje postati će stvarnost za manje od dvadesetak dana kao što sam rekla dakle od 1.sprnja ove godine, međutim treba reći i to da će se od 1.siječnja 2015.ta suradnja dodatno i proširiti i na razmjenu podataka o određenim kategorijama dohotka i imovine, dakle da budem sasvim precizna na dohodak od nesamostalnog rada, na primitke od članstva u upravnim odborima i upravnim vijećima, na mirovine, na životna osiguranja i na dohodak od imovine i imovinskih prava. Nekoliko riječi htjela bih reći o tome što se podrazumijeva pod proširenjem opsega uzajamne pomoći članica pri naplati stranih tražbina u Hrvatskoj. Konkretno to znači da će hrvatsko porezno tijelo morati pružiti pomoć nadležnom tijelu druge članice pri pokušaju naplate određenih tražbina koje su nastale u toj drugoj članici EU. Te tražbine su svi porezi i sva druga javna davanja, povrati i interventna plaćanja iz Europskog fonda za jamstva u poljoprivrede i Europskog poljoprivrednog fonda za ruralni razvoj, nameti u okviru zajedničke organizacije tržišta šećera kao i novčane kazne i upravne pristojbe vezane uz naplatu naprijed spomenutih tražbina. Isto tako u zakonu su precizno navedena i davanja za čiju se naplatu neće pružati takva pomoć. To su doprinosi za obvezna osiguranja, dakle mirovinsko i zdravstveno, davanja ugovorne naravi, te pristojbe i novčane kazne za određena kaznena djela. Kada govorimo o usklađenju odredbi Općeg poreznog zakona s odredbama Prekršajnog zakona najinteresantnija novost je jedinstvena ovršna isprava kao instrument koji omogućava koji omogućava naplatu stranih tražbina u RH. Naime, Prekršajni zakon koji je na snazi od početka ovog mjeseca dakle jednu dekadu, propisuje da su sve odluke donesene u prekršajnom postupku ovršne isprave pa je u tom smislu trebalo dopuniti i ovaj Opći porezni zakon. Cilj je ovog usklađenja kroz učinkovitiju prisilnu naplatu pojačati društvenu disciplinu, osnažiti prevenciju a time i povjerenje građana u prekršajno pravno sankcioniranje. Usklađivanje s Prekršajnim zakonom izvršeno je i za prekršaje u području poreza i financija na način da je napravljena selekcija prekršaja prema njihovoj težini i da su prekršaji potom grupirani u odgovarajuće kategorije dakle od onih najlakših do onih najtežih, a u skladu sa specificiranom težinom prekršaja propisane su i odgovarajuće novčane kazne od onih najnižih do maksimalnih. Interesantan dio predloženih Izmjena i dopuna u ovom poreznom Zakonu čine i odredbe koje se odnose na strategiju upravljanja poreznim dugom. Riječ je o znatno modernijem, racionalnijem, efikasnije pristupu naplati poreznog duga, budući da se propisuju mjere kojima se otklanja to jedno ne produktivno trošenje vremena na praćenje starih obveza i to uglavnom onih koja su nenaplative. U funkciji takve racionalizacije je i sam otpis duga. Naime, predlaže se da se otpišu po službenoj dužnosti svi oni porezni dugovi koji po stanju na dan 31. prosince tekuće tekuće porezne godine, ne prelaze 10 kuna po svakoj pojedinoj vrsti poreza. I to mislim da je zaista dobro. Međutim, isto se tako predviđa i ponovno evidentiranje poreznog duga i to u slučaju zloupotrebe prava i u slučaju postojanja pravomoćnog rješenja o brisanju iz sudskog registra. Jednom riječju svrha ovih izmjena je da se pročiste evidencije poreznih dugova da bi se dobila jasnija slika o stvarnom stanju poreznih dugova i njihove naplativosti odnosno da bi se dobila jedna kvalitetnija podloga za kreiranje strategije upravljanja ukupnim poreznim dugom. I još nekoliko riječi o obvezi izdavanja gotovinskih računa. Naime, u prijedlogu su taksativno navedene vrste prometa za koje je propisano izuzeće od obaveze izdavanja gotovinskog računa. Između ostalih izuzeće je predviđeno i za prodaju vlastitih poljoprivrednih proizvoda koji su proizvedeni na vlastitom poljoprivrednom gospodarstvu. I koji se izravno prodaju krajnjem potrošaču bilo u proizvodnim objektima seljačkih ili obiteljskih poljoprivrednih gospodarstava, bilo na tržnicama i otvorenim prostorima. S time da se pod prodajom na tržnicama i otvorenim prostorima podrazumijeva isključivo prodaja na jedan od sljedeća dva načina. Dakle, na štandovima i klupama na tržnicama na malo ili na štandovima i klupama izvan tržnica na malo. Zašto ovo ističem. Želim naglasiti da se izričito podcrtava prodaja u određenim situacijama. Dakle ne samo obavljanje usluge, nego određena mjesta i situacije. Prema tome, neće biti izuzeća od izdavanja računa ako se prodaja obavlja na tržnicama s čvrstim objektima gdje zapravo postoji mogućnost instaliranja opreme potrebne za izdavanje računa. izuzeće će važiti isključivo za ona mjesta gdje nema infrastrukturne potpore, odnosno infrastrukturnih uvjeta za instaliranje naplatnih uređaja. I na kraju mislim da nije nevažno naglasiti da za provedbu ovoga zakona nije bilo potrebno osigurati sredstva u državnom proračunu jer se dio troškova jačanja te administrativne suradnje financira europskim sredstvima, dakle kroz program IPA IPA 2008, dok je dio sredstava osiguran ugovorom između Ministarstva financija, porezne uprave i agencije APIS IT d.o.o. Klub zastupnika SDP-a podržati će ovaj zakonski prijedlog. Hvala lijepa. U ime Kluba zastupnika HDZ-a kolegica Martina Dalić. Hvala lijepo. Poštovani kolege ovaj zakon barem po mišljenju nas iz Kluba Hrvatske Demokratske Zajednice ustvari dijeli jednu osobinu sa prethodnim zakonom. On je ovdje predstavljen kao P.Z.E dakle zakon kojim se obavlja usklađivanje sa Europskom unijom. Međutim, ono na što idu ustvari primjedbe jest onaj dio zakona koji se odnosi na odredbe i odlučivanja koje nemaju neposredne veze sa članstvom u Europskoj uniji. Prva takva jest pitanje tretmana tzv. sporno naplativih dugovanja. Odnosno novi 137.a članak Općeg poreznog zakona. Članak izgleda onako gotovo benigno. Pa kaže da će se sporno naplativa dugovanja, porezno tijelo iz svojih evidencija prenijeti u evidenciju sporno naplativih dugovanja. Nije jasno čija je ta druga evidencija u koju će se sada pretočiti dugovi koje je porezna uprava dužna naplaćivati. Međutim, stvar postaje puno jasnija kada se pogleda u obrazloženje Zakona. I obrazloženje toga članka koji kaže da se ovim člankom propisuju mjere za otklanjanje trošenja vremena i truda na praćenje starih i uglavnom nenaplativih dugovanja. Dakle želim reći, odnosno predlagač je kazao da predlaže zakonski članak kojim će se spriječiti trošenje vremena. Ta, obrazloženje o trošenju vremena i smanjivanju truda i napora porezne uprave možda i ne bi bilo toliko čudno i možda i ne bi toliko upadalo u oči da porezna uprava u proteklom razdoblju nije utrošila puno isto toga vremena, truda i energije tumačeći svima nama i cijelom hrvatskom narodu da će oni sada učiniti sve što je u njihovoj moći i naplatiti sve moguće porezne dugove jer kao eto to do sada nitko nije činio. Tako je porezna uprava davala procjene da se može naplatiti 10, 12, 15 milijardi kuna i da se to sada može naplatiti jer porezna uprava sada više ne radi po političkom diktatu. vidjeli smo o tome i nešto i u raspravi o prethodnom zakonu. Međutim, ovdje sada stiže OPZ gdje se određeni članci zakona obrazlažu otklanjanjem trošenja vremena i truda na praćenje tih starih dugova. Isto tako u istom tom obrazloženju se kaže da službenici u prisilnoj naplati da im se otežava utvrđivanje i obrada predmeta koji najviše obećavaju osobito u nedostatku sofisticiranih softwarskih stručnjaka koji bi pročistili ogromnu količinu dugova i utvrdili prioritete. To navodi na zaključak, kaže naš predlagač, da su ukupni nenaplaćeni dugovi iskazani u prekomjernom iznosu u odnosu na stvarno stanje ali nije moguće reći za koliko. Da li to onda znači da sve ono što ste govorili proteklih godinu i pol dana nema nikakve veze i smisla, jer ovdje sada kažete da su ukupni nenaplaćeni dugovi iskazani u prekomjernom iznosu. Zaključak je da ovim člankom Porezna uprava u suštini želi prestati se baviti problemom i pitanjima naplate poreznih dugova. Sada im je to teško. Ja mogu razumjeti mnogobrojne probleme koji se u tom postupku javljaju i poznat mi je taj problem i dijelom i njegova struktura i što je to i koji su to sve prepreke prepreke sa kojima se Porezna uprava suočava u tom procesu i poznato mi je također da se neki dugovi na žalost ne mogu naplatiti. Sve mi je to znamo. Međutim, podsjećam vas gospodo i dame vi ste cijelu proteklu godinu i pol dana gradili svoju politiku na tome da ćete to učiniti i da je to moguće. E pa sada ne vidim niti jednog razloga da se taj posao proglasi uzaludnim trošenjem vremena kao što vi to činite, a naravno ako bismo još pritom pogledali u izvršavanje proračuna podatke o kojem ste za prva četiri mjeseca danas 11. 11. lipnja objavili neki dan e onda vidimo da ste u prva 4 mjeseca ubrali milijardu i sto milijuna kuna manje poreza nego prošle godine. pametnom dosta. Drugo pitanje kojim se ovaj zakon bavi jest pitanje izuzeća od obveze izdavanja računa, pa je moguće prilika da progovorimo na ovome mjestu o problemu koji trenutno muči jedan dio poljoprivrednog stanovništva, stanovništva koji živi od poljoprivrede i koji te svoje poljoprivredne proizvode prodaje na tržnicama. Ovdje se kaže da su oni koji prodaju svoje poljoprivredne proizvode iz vlastite proizvodnje na štandovima i klupama na tržnicama da nisu dužni izdavati račun što bi onda shvaćam značilo da nisu obveznici procesa fiskalizacije. I ta je odredba dobra. Međutim, nisu oni jedini na tržnicama koji prodaju vlastite poljoprivredne proizvode. Postoje tu, jer ovdje se isključivo govori o poljoprivrednim proizvodima. Postoje tu i oni koji prodaju proizvode ribarske industrije za koje je iznimno teško reći je li spadaju u kategoriju vlastitog ili ne. Ali ćemo se svi složiti da je na ribarnici bukvalno nemoguće držati opremu za izdavanje takvih računa. Problem je to koji u ovom trenutku sada sredinom 6 mjeseca muči značajan dio stanovništva koji živi od tih djelatnosti, nameće mu se obveza koju je teško ili nemoguće ispuniti i koja će dovesti u stvari kroz neko vrijeme do onemogućavanja u krajnjoj konačnici snabdijevanja upravo tim domaćim izvornim poljoprivrednim proizvodima na tržnicama. Ovaj zakon i članak 54b. bio je izvrsna prilika da odgovorite na te zahtjeve i razmislite o tome problemu. Hrvatska je jedna koja ulazi 1.7. u EU će biti jedna od rijetkih članica EU u kojoj uopće postoje tržnice, kojoj uopće postoji mogućnost trgovine izvornim i poljoprivrednim i ribarskim proizvodima i predstavlja na neki način vrijednost koju unosimo u EU. Proces fiskalizacije toj vrijednosti Proces fiskalizacije toj vrijednosti prijeti. I sljedeće što je sa ovim zakonom nejasno i koliko god smo iščitavali zakon smisao članka 177. nije jasan. Članak 177. govori o obveznoj automatskoj razmjeni informacija koja kaže da će porezno tijelo, odnosno Porezna uprava dostavljati nadležnim tijelima drugih država članica informacije sljedećeg sadržaja: dohodak od nesamostalnog rada, primici članova odbora upravnih odbora i upravnih vijeća, proizvodi životnog osiguranja, mirovine i vlasništvo nad nekretninama. Ove informacije nisu sastavni dio razmjene podataka vezanih uz dohodak od štednje štednje i kamata zato jer se ta razmjena informacija odnosi na nerezidente drugih zemalja koji ovdje ostvaruju dohotke po osnovi kamata i njima slične dohotke. Razmjena ovih informacija nije također povezana niti sa naplatom tražbina po osnovi poreza i drugih javnih davanja jer se ne nalazi u toj sekciji zakona. Ova razmjena i ova mogućnost da Porezna uprava stranim državama u nejasnim uvjetima, ja te uvjete u ovom zakonu nisam našla opisane, u nejasnim razlozima dostavlja informacije o plaćama, primanjima, mirovinama i vlasništvu hrvatskih građana na nekretninama. Ne razumijem u kojem kontekstu je to, ne razumijem čemu služi. To niti u obrazloženju zakona nije napisano niti je iz zakona razvidno jer se cijelo vrijeme poziva na članak 174. koji kaže da se suradnja odnosi na sve poreze bilo koje vrste koje primjenjuju države članice. Razumijem suradnju i razmjenu podataka u kontekstu poreza, ali ne razumijem suradnju i razmjenu podataka u kontekstu plaća, mirovina i vlasništva nad nekretninama. Niste to gospodine zamjeniče objasnili niti u uvodu. Ako ova odredba ostane ovakva ona pruža mogućnost razmjene podataka sa drugim državama, razmjene osobnih podataka, podataka koji u kontekstu naše Porezne uprave predstavljaju valjda i određenu poreznu tajnu jer su to osnovice na koje se određuje porez koji se valja platiti, nejasno je zašto bi se te informacije razmjenjivale sa drugim državama članicama. Nigdje se ne govori u ovome zakonu da su to možda informacije o nerezidentima koji rade u Hrvatskoj. Ja razumijem da bi moguće matične zemlje stranaca koji rade u Hrvatskoj imale potrebu za ovim podacima, međutim to u zakonu nigdje ne piše. Onako kako u zakonu piše, piše i proizlazi da se odnosi na sve građane koji u Hrvatskoj rade i plaćaju porez, uključujući dakle i hrvatske rezidente. Iz ovih razloga koje sam navela klub HDZ-a neće podržati ovaj zakon. Hvala Hvala. I u ime Kluba zastupnika HDSSB-a Zoran Vinković. Evo još jednom sve vas pozdravljam. Moram priznat da ja nisam poreznik, ali se evo ponešto ne bih rekao čak ni laički, razumijem ovo što se dešava a i čujem ono što hrvatski građani i hrvatski narod govori, ali isto tako vidim i pratim ono što se dešava i u Europskoj uniji u koju ulazimo 1.7., doduše ne baš uspravno nego ja bih rekao čak i polomljene kičme što nije odgovor na samo ova Vlada nego i niz vlada koje su da tako kažem obnašale vlast u Republici Hrvatskoj, a vi se dogovorile koja je dala veći doprinos toj polomljenoj kičmi i polomljenim koljenima Republike Hrvatske. Pred nama je ponovno jedna izmjena i dopuna Općeg poreznog zakona i u krajnjoj liniji već sada kod poreznog zakona obzirom na evo i ovo, da tako kažem, obrazloženje Ministarstva odnosno predlagatelja da će se osnovna pitanja koja se uređuju predloženim zakonom, da će to biti usklađenje sa zakonodavstvom Europske unije, da će to biti usklađenje sa Prekršajnim zakonom, da će to biti određene ostale izmjene i dopune i da će ovaj zakon proizvesti, proizvesti, da će se omogućiti učinkovita razmjena informacija između država članica u području poreza i naplati stranih tražbina, a u cilju borbe protiv porezne evazije i poreznih utjecaja, povećanje prihoda državnog proračuna te očuvanja financijskih interesa država članica I tu odmah možemo vidjeti i jedan saldo koji smo imali donošenjem određenih poreza u Republici Hrvatskoj, prije svega povećanjem PDV-a, zatim objavom one liste dužnika, naplatom tog duga, krpanjem proračunskih rupa da sve ono što je tada govoreno da očigledno nije sada sada u ovom trenutku i stvar stvarnosti jer mi i dalje imamo manjak prihoda u državnom proračunu u odnosu na rashode, a to se posebno odnosi na određene vrste poreza. Ukoliko želimo želimo doista spriječiti utaju poreza to svakako nećemo spriječiti da tako kažem naplatom ili izuzećem prodaje na tržnicama i otvorenim prostorima, a posebno što se time smatra isključivo prodaja vlastitih poljoprivrednih proizvoda krajnjem potrošaču koji se obavlja ili na štandovima i klupama na tržnicama na malo, na štandovima i klupama izvan izvan tržnica na malo. Dakle to sasvim sigurno neće napuniti državni proračun, neće pokrenuti Hrvatsku, neće spriječiti utaju poreza. Međutim nije mi jasno, zato i kažem nisam porezni stručnjak, da se izuzetno od članka 54. stavka 1. ovog zakona da se računi ne moraju ispostavljati ako se promet ostvaruje od priređivanja lutrijskih igara, igara klađenja. Dakle to je sve ono što u ovom trenutku ja bih rekao utječe, posebno ove igre klađenja, utječe na izuzetnu dekadenciju u hrvatskom društvu i da je jedna velika većina ne samo mlade populacije u Hrvatskoj nego prije svega jedan veliki i široki spektar stanovništva Hrvatske zahvaćen upravo upravo ovom pošasti, igrama u kasinu te automatima za igre na sreću i zabavu. Zatim, ako se pretežni dio vrijednosti prometa odnosi na maloprodaju dnevnog tiska, duhana, duhanskih prerađevina, marke druge poštanske vrijednosnice. Dakle, što znači maloprodaja duhanskih prerađevina, što znači igre klađenja, što znače automati i to svrstavati u jednaku kategoriju kao i prodaju poljoprivrednih proizvoda. Na tržnici, na štandovima, klupama ili van tržnice, van štandova i klupa. ovdje je i osnovno pitanje evo ne samo Poreznoj upravi nego i Ministarstvu financija obzirom da često idemo u izmjene i dopune bilo kojih vrsta poreza, od nekretnina, no tu se očekuje još usuglašavanje između koalicijskih partnera. Kolega Gjurković s jedne strane se kaže da će to ići, s druge strane vi klimate glavom. Znači, to treba jasno i glasno reći u Vladi RH da se odustaje od poreza na nekretnine, odnosno na imovinu. Druga je ovo vrsta poreza na promet nekretninama ali jednom zgodom i o tome. Dakle, prijedlog kluba HDSSB-a je da evo krenemo u cjelovitu izmjenu i Općeg poreznog zakona, isto tako i svih zakona koji su vezani za i Opći porezni zakon i da doista i uskladimo sa onime što imamo u EU obzirom da 1.07. ulazimo u EU. Evo npr. ja ću krenuti od stope PDV-a. U Luksemburgu je on 15% i ne treba napomenuti bez obzira što je to mala država da tako kažem, ne u smislu svoje jačine ali je BDP odnosno mogućnost potrošnje po glavi stanovnika tisuća eura, odnosno 112 tisuća eura dok je u Hrvatskoj u Zagrebu 6700 eura a u Vukovarsko-srijemskoj županiji 3200 eura dakle po glavi stanovnika godišnje. Na Cipru je to 18, Malta 18, Njemačka 19, vidi oni nisu povećali na 25, Francuska ima 19,6, onda je jedan čitav niz država Austrija, Bugarska, Estonija, Slovačka, Slovenija, Ujedinjeno Kraljevstvo, Belgija, Češka, Italija, Latvija, Litva, Nizozemska, Španjolska se kreću od 20 do 21 i onda vjerojatno zemlja kojoj tako duboko stremimo Grčka ima čak manji 23. Jedino od nas je zemlja koja ima veći porez na dodanu vrijednost Mađarska te Danska i Švedska koje imaju jednak dakle porez na dodanu vrijednost od 25% ali imaju izuzetno veliki standard života za razliku od Hrvatske koja u ovom trenutku ima i pad BDP-a to su najnoviji pokazatelji zapravo tromjesečje 2013. godine ima pad standarda života, ima i pad potrošnje, ima i pad industrijske proizvodnje, pad proizvodnje općenito. Tako da vežući uz to i priču o potpunoj centralizaciji Hrvatske to je odmah i odgovor onima koji u ovom trenutku da tako kažem sumnjaju, a svi oni koji obnašaju dužnost i u lokalnoj i u regionalnoj samoupravi znaju da je unazad 10-ak godina lokalna uprava doista dobila niz ovlasti ali koji nažalost nisu praćeni i financijskim efektom decentralizacije. I da bez obzira utjecala gospodarska aktivnost i povećanje gospodarske aktivnosti ovakav sustav centralizirane države ne može opstati obzirom da lokalna samouprava i regionalna samouprava u ovom trenutku od onih poznatih 100 kuna prihoda od poreza dobije svega dvije kune lokalna samouprava, a 1 kunu dobije regionalna samouprava a 97 kuna ide u državni proračun. I ukoliko želimo doista i uskladiti i Opći porezni zakon tada treba pogledati ono što se dešava i u zemljama EU u članicama EU gdje taj odnos apsolutno nije takav, da smo mi najviše centralizirana zemlja, da takav odnos dakle prema lokalnoj, regionalnoj samoupravi nije bio ni u onim visoko centraliziranim socijalističkim ili komunističkim zemljama gdje je taj postotak bio negdje oko 15% uzimajući u obzir ono što se dešavalo u tamnici hrvatskog naroda socijalističkoj Jugoslaviji gdje su porezi bili spuštani na one bivše općine, bivše zajednice općina u odnosu do 15, do 20% Dakle od tamo negdje od '93.godine kada je stvorena lokalna i regionalna samouprava u RH po ovom novom modelu sa gradovima, općinama i županijama taj pad prihoda je evidentan i on je upravo sada na ovih negdje 3%. Dakle uz ovaj Opći porezni zakon svakako apeliramo da od 1.7.se krene u potpunu decentralizaciju Hrvatske imajući u vidu ono što se dešava u EU što u EU što se dešava u razvijenim zemljama EU gdje upravo jedna visoka stopa decentralizacije koja je praćena ovlastima ali i praćena financijama. Dakle vi možete dobiti ovlast ali ukoliko nemate novaca onda ste bez ovlasti. Tako da ne idemo putem određenih zemalja koji uvijek još uvijek imaju da tako kažem potpuno centralizirani sustav i gdje jednostavno nema mogućnosti razvoja zemlje niti lokalne niti regionalne samouprave. I evo za kraj, a vezano je za pitanje Opće poreznog zakona zanima me obzirom da je prošlo nekoliko mjeseci od od jedne najave povezivanja sustava koji je vezan za utaju poreza, da li je Ministarstvo financija ili Porezna uprava došla do onih hrvatskih građana koji su Hrvatsku opljačkali tamo za vrijeme pretvorbe i privatizacije i gdje su taj opljačkani iznos iznijeli iz RH na određena otočja kroz određene tvrtke, obzirom da to ne može i ne smije biti strogo povjerljivo, to ne smije biti tajna i svaki hrvatski građanin mora znati tko se krije iza tih imena, jer nadam se da nismo čekali samo izmjene Opće poreznog zakona kako bi ih uskladili u prvom i drugom čitanju po hitnom postupku, kako bi došli do tih podataka i kako bi praktično Hrvatska država i hrvatski građani naplatili ono što je na jedan bestijalan način oduzeto i Hrvatskoj državi i hrvatskim građanima. Zahvaljujem. U ime Kluba zastupnika HNS-a kolega Srđan Gjurković. izražavam potporu ovom zakonu o izmjenama i dopuna Opće poreznog zakona s konačnim prijedlogom zakona jer osim da ne ponavljam s većino što je izrečeno a vezano za usklađenje usklađenje s EU, transparentnost samih podataka razmjeni informacija, razmjene informacija vezano za kamate koje fizičke ili pravne osobe ostvaruju u zemljama EU ili u Hrvatskoj u svakom slučaju pokazuje da je Porezna uprava postala ne samo ulaskom Hrvatske u EU sastavni dio EU u onom segmentu koji ona to pokriva nego da je i sa svojim kadrom ali i sa s kompletnom opremom može ravnopravno odrađivati onaj dio posla koji je ključan i bitan a to je osnovno da nema porezne mogućnost oštećenja i države i građana od strane onih koji pokušavaju zaobilaziti sve institucije koje su moguće da bi se ostvario na uštrb uštrb plaćanja poreza određeni dohodak odnosno određena dobit i to je u svakom slučaju dobro da se i kaže za Poreznu upravu da je ona i kadrovski i opremljena da može odraditi taj jedan posao i da je to jedna transparentnost u kojem se izbjegavaju kako je već rečeno mogućnosti da se dođe do skrivanja ili prikrivanja određenih ili transakcija ili prihoda. Ono što bih također rekao da je dobro da se po pitanju i rasprave o prekršajima koji su ovdje navedeni, definirani, dobro postavljeni razgraniči onaj od lakog do određenog teškog prekršaja jer naravno ne može se stavljati sve kako bi mi rekli u istu košaru odnosno u istu korpu i po tom pitanju su i različite novčane kazne.

i amandmane koji budu vezani za ovaj zakon jel ovo P.Z.E. znači samo jedno čitanje, a to je vezano za ovu raspravu koja je vođena o izuzeću od obveze izdavanja računa. Već je spominjano pa mogu reći sigurno da uvjeti tehnički koji postoje na na malo gdje se prodaju poljoprivredni proizvodi nisu uvjeti u kojima realno u ovom trenutku se može provoditi niti fiskalizacija i izdavati račune za one za za koje ovaj zakon nije u prijedlogu stavio da su izuzeti. Znači osim izuzeća koje je ovdje predviđeno za prodaju vlastitih poljoprivrednih proizvoda krajnjem potrošaču na štandovima i klupama na tržnicama na malo i izvan tržnica na malo mogu reći da bi bilo dobro i predlažem Vladi i Ministarstvu financija da razmisle da se odgodi odluka o uvođenju fiskalizacije i izdavanju računa i onima koji osim svojih poljoprivrednih proizvoda prodaju proizvode svojih susjeda, svojih kolega poljoprivrednika, malih poljoprivrednika jer uvjeti koji oni imaju odnosno nemaju na tržnicama, a mogu to sigurno govoriti po pitanju grada Splita iz kojeg dolazim, nisu takvi da će oni to moći realizirati. Svi dobro znamo da dolazak velikih centara je poprilično ugrozio taj segment prodaje odnosno baš domaće proizvodnje. I jedna odgoda dok se ne stvore uvjeti u kojima bi to bilo zaista bez problema ne samo u smislu onog tehničkog ili novčanog za ulaganje u određene aparate za fiskalizaciju odnosno za izdavanje računa nego svih tehničkih uvjeta koje bi trebali oni koji postavljaju, odnosno iznajmljuju prostore osigurati njima, bilo bi sigurno jedan dobitak za male poljoprivredne proizvođače i mogućnost da nastave dalje raditi. Jer smatramo da u ovom trenutku bi to značilo da bi se dio onih koji prodaje, ne bi mogao više to, u svakom slučaju raditi što nije dobro u ovoj gospodarskoj situaciji ali i za realizaciju same prodaje proizvoda. A ono što je bitno isto tako ne malo to su poljoprivredni proizvodi domaći proizvodi. Prema tome, to apsolutno nisu uvozni. Prema tome, još jedan put bih zamolio u ime Kluba HNS-a da predlagač razmotri da se ovaj segment znači ne samo poljoprivrednih proizvođača koji prodaju svoje proizvode nego oni koji prodaju i proizvode naravno domaće ali i od svojih susjeda proizvođača ili koji nisu u mogućnosti da dođu na, što bi mi rekli banak da im se osigura da i dalje nastave to raditi dok se ne stvore tehnički uvjeti u kojima su najmanje oni krivi šta se to danas ne može realizirati. Hvala lijepa. Sve ovo drugo vezano za zakon apsolutno podržavam.

8. obveza čuvanja porezne tajne da se …/Govornik se ne razumije./… na način kvalitetno izmijenio. Da u onom dijelu što se tiče lokalnih samouprava gdje ćemo raspravljati u svezi izvješća revizije i učinkovitosti naplate bilo rečeno da se ti podaci ne mogu izmjenjivati i dati zato što čine na neki način obvezu čuvanja porezne tajne. Nadam se da je ovim člankom sada to izmijenjeno i da ćemo mi kao gradonačelnici u vezi učinkovitosti i naplate moći sada koristiti te podatke. Tako da i mi možemo u tom dijelu sudjelovati da taj naplata bude kvalitetnija. I posebno bih se zaista nadovezao u vezi izuzeća iz fiskalnog dijela da zaista na placevima, to je naša tradicija, da zaista o tome vodimo računa. Jer ne samo da je otežano izdavanje računa, ne samo to nego i tokom dana, neposrednom pogodbom mijenjaju cijene. Uzmimo u obzir tradiciju i u Europi je tako da se zaista taj dio evo zahtjeva Kluba HNS-a i uvaži. Hvala vam

razmjeni informacija između Republike Hrvatske i zemalja članica Europske unije gdje se izmjenjuju zapravo informacije o dohocima, o drugim oblicima kapitala ali za one građane koji su zapravo, hrvatske građane koji rade vani i strance koji rade u Republici Hrvatskoj. Znači ne radimo svim građanima nego samo onima koji rade na različitim područjima. Upravo da ne bi bilo, da bi se smanjila porezna evazija. Jer ovdje se postavilo jedno pitanje na znanje, na koga, na koje te građane se odnosi. Znači da se u tome dijelu jasno razjasnimo. I također ovdje je bilo izrečeno o tome da porezna uprava loše radi i da je ove godine milijardu kuna manje poreza. Da, milijardu kuna manje poreza je ali zbog toga što sam rekao i kod PDV-a zbog toga što je uveden zakon gdje se oslobodilo porez na reinvestiranu dobit i gdje je, imamo milijardu kuna manje poreznih prihoda zbog toga što smo milijardu kuna više ostavili gospodarstvu na ime reinvestirane dobiti u privredi za njihovu likvidnost, za poticanje zapošljavanja, za investicije itd.. Ne zbog toga što je loši rad porezne uprave. Tako da se kada zapravo i govorimo o pokušavaju implicirati o lošem radu porezne uprave upravo obrnuto. I kada govorimo o poreznoj presiji da nema te porezne presije, nego da se zapravo i kroz ovu milijardu kuna što je veliki novac za proračun da se oslobađa privrednike za investiranje. Znači milijarda kuna manje je na osnovne reinvestirane dobiti. Zahvaljujem.